Уважаеми народни представители, заседанието продължава. Следва да докладвам предложенията за включване в дневния ред по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. ТОДОР Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение за прекратяване на прякото предаване по БНТ и по БНР, тъй като продължаваме по дневния ред. Благодаря. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.

народният представител Кирил Гумнеров, който предлага като т. 1 да бъде включен Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминацията. Господин Гумнеров го няма. Направо подлагам на гласуване неговото предложение. Не може да го защити, тъй като не е в залата. Гласуваме.

Следващото предложение е на народния представител Стоян Иванов, който предлага като т. 1 от седмичната ни програма да разгледаме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Заповядайте, господин Иванов.

българският дребен бизнес да изнемогва заради едно непремерено и глупаво решение.

монополите в строителството. И ще Ви кажа веднага за какво става въпрос. Аз предлагам да бъдат защитени малките, средни и регионални фирми в Закона за обществените поръчки. Тоест големите фирми, които печелят магистрали, печелят големи конкурси за обществени поръчки, да не получават следващия транш, докато се разплатят с малките, средни и по-дребни фирми, които имат да получават. Само преди няколко дни на магистрала „Тракия” имаше точно такъв бунт бунт на хора, които имат да получават милиони от фирмите, които произвеждат, които правят магистралите. Ще Ви кажа от моята приемна в Русе 11 фирми имат да получават 2 млн. 800 хил. лв. от „Строително-предприемачен холдинг”.

Тоест малките, дребни и средни фирми са заплашени от фалит, защото големите фирми не се разплащат с тях. И именно това предлагам само един член трябва да се измени, за да може в момента, в който тези фирми не изпълняват своите задължения към подизпълнителите, държавата да може моментално да се разплаща с тях. Мартин Димитров, който липсва в залата, защото за мен политическо лицемерие е този законопроект да стои три месеца в Комисията по икономическа политика.

на министър-председателя на Република България Бойко Борисов във връзка с протестите в страната и за мерките и действията от страна на правителството за решаване на исканията на гражданите. Господин Шопов ме уведоми устно след почивката, преди продължаване на заседанието за 10,00 ч., че оттегля предложението си. Следващото предложение е на Димитър Главчев, който предлага като т. 2 да да бъде включена точката „Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 – 30 април 2013 г.”, внесен от Красимир Велчев и група народни представители. Кой ще защити предложението? Господин Главчев.

Внесохме предложение за три свързани одита във връзка с онова, което първоначално се случи в „Топлофикация”. Сметнахме, че е необходимо, освен „Топлофикация”, да обхванем всички други, които са свързани с този проблем, а именно – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и дирекцията в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, която се занимава с дяловото разпределение. Колкото по-рано възложим на Сметната палата извършването на тези одити, толкова по-рано хората ще получат отговор на въпроси, които отдавна чакат. Мисля, че именно от върховната одитна институция, каквато е Сметната палата, с професионализма си – по стандартите, по които те се движат, могат да дадат най-добрия, най-безпристрастния отговор какво се е случвало през годините в енергийния сектор, най-общо казано. Режим на гласуване.

като точка трета от програмата ни да бъде включен Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам като точка трета да бъде включен Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за определен период. Този проект е внесен от група народни представители от София. Проектът е разгледан от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и от Комисията по бюджет и финанси. Има внесени доклади. Извънредното включване е свързано с кратките срокове, в които трябва да се извърши одит. За да не се затрудни одитирането, е наложително днес да възложим на Сметната палата извършването на одит, като обхващаме всички звена,

Следващото предложение е на Красимир Велчев, който предлага четвърта точка в седмичната програма да бъде Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Топлофикация – София” ЕАД за периода 1 януари 2008 – 31 с мотиви към него, внесен от Красимир Велчев и група народни представители. Господин Велчев? – Поддържате предложението. Моля, гласувайте.

Последното предложение е на господин Яне Янев, който предлага Проект за решение за удължаване срока на действие на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.

Парламентарната комисия трябва да има още малко време, за да си свърши работата докрай. Предстои още тази седмица да бъдат окомплектовани нови документи и доказателства за тежка корупция, свързана с енергийната мафия. Аз съм убеден, че българският народ ще си направи съответните изводи. Ще се предприемат съответните действия и този чадър, който е държан десетилетия наред над енергийната мафия, ще бъде скъсан, защото българският народ има необходимост от справедливост и от възмездие. Няма да излагам мотиви, те са достатъчно добре изписани и са дадени на народните представители. Считам, че комисията направи няколко много силни хода, които дадоха нов начин на действие по отношение на парламентаризма в България и започнахме да работим съобразно много други европейски комисии за борба с корупцията по високите етажи на властта. Смятам, че в немалка степен отговорихме и на изискванията, заложени в последния доклад на Европейската комисия. Благодаря Ви. Режим на гласуване.

Съобщение за постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 14 до 19 февруари 2013 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, вносители – Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов, водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вносители Красимир Велчев и група народни представители, водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм; Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс с вносители Светлана Найденова и група народни представители, водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по труда и социалната политика и Комисията по здравеопазването; - Проект за решение за възобновяване на изграждането на нова ядрена електроцентрала – Сергей Станишев и група народни представители, разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, вносители Димитър Чукарски и Тодор Великов, водеща е Комисията по бюджет и финанси; - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносители Димитър Чукарски и Тодор Великов, водеща е Комисията по труда и социална политика, разпределен е на Комисията по бюджет и финанси; - Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерски съвет на Република България, вносител е Министерският съвет; Проект за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национални сигурност” за 2012 г., вносител е Министерският съвет, разпределен е на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, вносител е Министерският съвет, водеща е Комисията по бюджет и финанси, разпределен е още на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по здравеопазването; - Проект за решение за удължаване срока на действие на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и за прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата вносител е Яне Янев; - Проект за Декларация за преодоляването на социалната криза – вносители са Иван Костов и група народни представители; - Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд, съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010

подкрепа на произвеждане на национален референдум с въпроси: 1. Да станат ли електроразпределителните дружества държавна собственост, неподлежаща на приватизиране и концесиониране? 2. Да станат ли златото и останалите редки метали, нефтът и газът изключителна държавна собственост, неподлежаща на концесиониране? 3. Да се изравнят ли чрез ежегодна индексация българските доходи със средноевропейските? 4. Да се огласят ли договорите по всички приватизационни сделки от 1990 г. насам? На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление уведомлението е вписано в Публичния регистър за произвеждане на национален референдум и е достъпно чрез интернет страницата на Народното събрание. На основание § 70, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в Народното събрание са постъпили отчети за изпълнението на утвърдените политики и програми за 2012 г. на Министерството на физическото възпитание и спорта, на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. С мое писмо отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и на съответните ресорни постоянни комисии на Народното събрание. Освен в постоянните комисии, отчетите се намират на разположение на народните представители и в Библиотеката на Парламента. В периода от 13 до 19 февруари 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация по следните показатели: „Средна месечна работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за четвърто тримесечие на 2012 г.”, „Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2012 г. – експресни оценки”, „Наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 г.”, „Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2013 г. – предварителни данни”. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Както стана ясно от изявлението на министър-председателя Бойко Борисов, проектите за решения за персонални промени в Министерския съвет на Република България и Проекта за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, които бяха гласувани

Благодаря, госпожо председател. Колеги, представям на Вашето внимание: „СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски” – град Несебър, № 254-02-134, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 23 октомври 2012 г. На свои редовни заседания, проведени на 7 и 28 ноември 2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди проект за Решение за налагане на Мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски” – град Несебър, № 254 02-134, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 23 октомври 2012 г. На заседанието присъстваха министърът на физическото възпитание и спорта – доц. д-р Свилен Нейков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство – господин Николай Нанков, експерти и представители на Националната спортна академия и Национално представителство на студентските съвети. Проектът за решение бе представен от неговия вносител Огнян Стоичков. При представянето на проекта за решение вносителят подчерта, че мораториум се налага с цел защитата на държавни и обществени интереси и във връзка с необходимостта от приемане на спешни мерки, свързани с опазване целостта на територията на Водна учебна база на Национална спортна академия „Васил Левски” – град Несебър. Народният представител Огнян Стоичков посочи, че разглежданият проект е иницииран от Националната гражданска инициатива за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост върху територията на Водна учебна спортна база на Академията и предложените решения на създадената с Решение на Комисията, междуведомствена работна група, с включени в нея представители на всички заинтересовани страни. Според вносителя с приемането и прилагането на предложения проект за налагане на мораториум в рамките на срока на действието му се предоставя възможност на засегнатите лица и институции да предприемат необходимите мерки и действия, включително провеждането на отчуждителните процедури при зачитане и на частния интерес. В писмените си становища до Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта: - Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на образованието, младежта и науката, Областен управител - Бургас, Националното представителство на студентските съвети подкрепят проекта за решение; - Министерството на регионалното развитие и благоустройство не изразява отрицателно становище, но подчертава необходимостта от прецизиране на текстовете относно забраните, наложени в проекта; Дирекция „Правна” на Министерския съвет изразява мнение, че със забраните предложени в проекта за решение се нарушават конституционните права за неприкосновеност на частната собственост и гарантирането на еднакви условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица. В хода на дискусията народните представители се обединиха около принципната подкрепа за предприемане на мерки с оглед разрешаването на конфликта между обществения и частния интерес. Беше обсъдено и прецизиране на текстовете, като се потърси разумния баланс, който, от една страна, ще гарантира възможността за ползването на учебната база от студенти за обучение по всички видове водни спортове и ще предотврати извършването на дейности, възпрепятстващи осъществяването на учебния процес на Академията и, от друга страна, да не бъдат ограничени конституционни права на гражданите. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” 14 гласа, „против” и „въздържали се” няма, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме проекта за Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски” – град Несебър, № 254-02-134, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 23 октомври 2012 г.” Благодаря за вниманието.

никой от подписалите предложението, така или иначе формално трябва да гласуваме. Гласуваме предложението на господин Костов.

становището на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Господин Татарски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” – град Несебър, № 254-02-134, внесен от народния представител Огнян Стоичков На редовно заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” – град Несебър. Основната цел на предложения проект за решение за налагане на мораториум е да бъдат защитени държавните и обществените интереси и приемане на спешни мерки, свързани с опазване на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” – град Несебър. Проектът за решение се основава на предложените от Национална гражданска инициатива мерки за запазване на държавната собственост върху територията на Водна учебна спортна база на Академията. Предложенията са продиктувани от проблемите, които са възникнали в територията на учебната спортна база в град Несебър в резултат на спорни решения за възстановяване на право на собственост и на последвалите съдебни решения по многобройни съдебни спорове. С приемането на предложения проект за налагане на мораториум се предоставя възможност на засегнатите лица и институции да предприемат необходимите мерки и действия, включително провеждането на

на отделните разпоредби на проекта, за да не се стигне до ограничаване и нарушаване на конституционни права на притежателите на имоти в спорните територии. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване с 9 гласа „за”, 3 гласа „против” и без „въздържали се”, Комисията по регионална политика и местно самоуправление предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски”

Господин Димитров, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще Ви запозная със становището на Комисията по правни въпроси: „На свои заседания, проведени на 24 януари 7 февруари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки с разпореждане и строителни дейности

Проектът за решение беше представен от неговия вносител – народният представител Огнян Стоичков. В Народното събрание на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление бе внесена бе внесена Национална гражданска инициатива за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост върху територията, ползвана като учебна база от Националната спортна академия „Васил Левски” – град Несебър. След разглеждане на инициативата от комисиите, на които беше разпределена, и изготвянето на становища по нея, Комисията по образованието, науката и и въпросите на децата, младежта и спорта предложи създаване на междуведомствена работна група, която да предприеме мерки за запазване на държавната собственост на имотите, намиращи се на територията на спортната база. Предлаганото решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху разпоредителните сделки и строителните дейности в имотите, ползвани от Водна учебна база на Националната спортна академия „Васил Левски”, предоставя възможността за изпълнение на изведените в доклада на междуведомствената комисия възможни действия за установяване на окончателния статут на ползваната за учебна спортна база територия. След проведеното обсъждане на проекта за решение и изразените позиции и възражения Комисията по правни въпроси с 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание следния проект за решение: следния проект за решение: „Проект РЕШЕНИЕ за налагане мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на „Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” – Несебър” Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Гражданска инициатива за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост върху територия, ползвана от Националната спортна академия „Васил Левски” – град Несебър, № ПГ – 110-00-6, внесена от инициативен комитет на 18 януари 2011 г. РЕШИ: 1. Налага мораториум върху всички действия на разпореждане с поземлени имоти, находящи се в местността „Акротирия”, в землището на град Несебър, община Несебър, област Бургас, с идентификатори, както следва: 51500.510.59; 51500.510.115; 51500.510.116; 51500.510.118; 51500.510.123; 51500.510.124; 51500.510.129; 51500.510.131; 51500.510.132; 51500.510.133; 51500.510.136;

51500.510.146; 51500.510.147; 51500.510.148; 51500.510.57; 51500.510.82; 51500.510.86; 51500.510.98;

51500.510.127; 51500.510.135; 51500.510.141. Поземлените имоти са необходими за осъществяване дейността на Водна учебна спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски” – гр. Несебър, и са идентифицирани съгласно Писмо № 02-01-92 от 6 февруари 2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и удостоверения № 05 56 и 05-56(1) от 5 февруари 2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед № 300-5-81 2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и последващи изменения. 2. Налага мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж, върху имотите по т. 1 и спира действията по прилагането на влезлите в сила подробни устройствени планове, както и изменения, допълнения и нанасяне на нови имоти в кадастъра и имотния регистър в границите на описаните в т. 1 имоти. 3. Мораториумът не се отнася за процедурите по отчуждаване на имоти по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, реализиране на строителна инициатива в обществен интерес, свързана с изграждането на обекти на техническата инфраструктура, както и за започналата строителна дейност в поземлен имот с идентификатор: 51500.510.127 въз основа на издадени строителни книжа до 24 октомври 2012 г. 4. Мораториумът по т. 1 и 2 се налага за срок от 5 години от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”. 5. Задължава министъра на регионалното развитие и благоустройството в двумесечен срок от обнародването на решението в “Държавен вестник” да предприеме необходимите действия за осигуряване на транспортен и пешеходен достъп през имот с идентификатор: 51500.510.127 до морски плаж „Равда – Национална спортна академия” по кадастралната карта на гр. Несебър с идентификатор: 51500.510.61, изключителна държавна собственост,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представеният Проект за решение за налагане на мораториум върху описаните поземлени имоти, както стана дума и от докладите на трите комисии, има за цел

В работните групи участваха изключително интензивно представители на МРРБ. Без тяхната активна помощ този Проект за решение за мораториум

защита на държавния и обществен интерес, свързан с образователната и спортно-възстановителната дейност на Националната спортна академия във Водна база – гр. Несебър, с. Равда. Съзнавам, че мораториумът е временна мярка, която Народното събрание взема. Тя е в резултат на изключително сложната правна и фактическа обстановка в тези поземлени имоти. В момента текат (те са и медийно оповестени) голяма част от наказателните дела. Има следствени дела срещу администрацията в гр. Несебър. Също така текат административни и граждански дела на почти всички нива в българската правораздавателна система. За да не се усложни още повече правното и фактическото положение върху тези поземлени имоти, предлагам да подкрепите

Благодаря на колегите от Правната комисия за съвместната работа. Госпожо председател, моля да подложите на гласуване само проекта за решение, представен от Правната комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Стоичков.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Този проект за решение наистина е много важен. Искам да благодаря още веднъж на всички в залата. С чисто сърце мога да кажа, че този Парламент, който ние представяме като народни представители, взема изключително важно решение. Проблем, трупан повече от 15 години, го решаваме в момента. Благодаря за цялата работа, защото

Има постъпили два проекта на решение. Единият е от вносителя господин Стоичков, който на практика го оттегли (за правна яснота), и Проект за решение от Комисията

Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С доклада на Комисията по бюджет и финанси

Уважаема госпожо председател, правя предложение за допускане в залата на проф. Валери Димитров,

точката „Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода 1

Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. На заседание, проведено на 31 януари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация – София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода от 1 На заседанието присъстваха председателят на Сметната палата господин Валери Димитров и заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков. Проектът за решение беше представен от народния представител Димитър Главчев, който изтъкна, че предложеното решение е в резултат на създаденото социално недоверие по отношение начина на формиране и оценка на механизмите за определяне на цените на четирите основни за населението стоки: топлинната енергия, както и на електроенергията, водоснабдяването и на природния газ. В хода на дискусията членовете на комисията единодушно се изказаха в подкрепа на извършването на този одит. Бяха изказани становища относно необходимостта да се провери спазването на процедурите по ценообразуване, доколко е спазена методиката на ценообразуване, доколко определената методика е разбираема за потребителите на тези основни стоки и услуги. Председателят на Комисията госпожа Менда Стоянова изрази становище, че с одита трябва да бъдат направени и препоръки относно законодателни промени с цел усъвършенстване на тези механизми и подобряване на контрола от страна на държавата. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 18 народни представители, без „против” и „въздържали Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект за РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ

Възлага на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на: топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 1 януари 2011 г. до 30 април 2013 г. 2. Срокът за извършване на одита е шест месеца от датата на възлагането му с решение на Народното събрание. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31 май 2013 г.”

разгледа Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация – София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода от 1 януари 2011 г. до 30 април 2013 г., г., № 354-02-12, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. На заседание, проведено на 7 февруари 2013 г., Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране разгледа Проекта за решение за възлагане

представен от народния представител Димитър Главчев, който изтъкна, че предложеното решение е в резултат на създаденото социално недоверие сред гражданите по отношение формирането и механизмите за определяне на цените на топлинната енергия. Народният представител от Атака Любомир Владимиров направи друго предложение – одита да обхване не само топлинната енергия, а и електроенергията, природния газ и водата. В хода на дискусията председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров изрази мнение, че извършването на такъв одит изисква технологично физическо време. Одитирането на четирите регулирани цени означава голям брой правила и сложни методики за да се произнесат компетентно. Господин Андон Роков - и.д. председател на ДКЕВР, изрази становище, че няма възражения относно одита и че той трябва да съответства на Закона за Сметната палата, на Закона за енергетиката, на Европейските директиви № 72 и № 73 от 2009 г., както и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, всички наредби по приложението на Закона за енергетиката, всички методики, всички указания на Комисията, действащи във въпросния период, който ще бъде одитиран. След продължително обсъждане относно одитирания период и срока на внасяне на доклада на Сметната палата в Народното събрание, членовете на Комисия за наблюдение на дейността на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране гласуваха по две предложения. 1. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация – София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 г. – 30 април 2013 г., № 354-02-12, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. Гласуването приключи със следните резултати: без – „за”, 2 –„против” и 3 – „въздържали се”. Предложението не се прие. 2. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, водоснабдителни и канализационни услуги и природен газ за периода от 1 януари 2011 г. до 31 януари 2013 г. Срок на внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата 30 април 2013 Гласуването приключи със следните резултати: „за“ – 5 народни представители, без „против“ и „въздържали се“. Въз основа на гореизложеното Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект за РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на: топлинна енергия, електроенергия, водоснабдителни и канализационни услуги

за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на: топлинна енергия, електроенергия, водоснабдителни и канализационни услуги и природен газ за периода от 1 януари 2011 г. до 31 януари 2013 г. 2. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 30 април 2013 г.”

„Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на вносителя искам да Ви запозная с мотивите, от които сме се ръководили при оформянето на проекта за решение. Всички знаем, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката, в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката. Тя е колективен орган. Предвид значимия обществен интерес и създаденото напрежение по отношение начина на регулиране на цените в областта на топлоснабдяването и упражнявания контрол от страна на ДКЕВР върху доставчиците на топлинна енергия, в това число и на „Топлофикация – София” ЕАД, следва да се проверят: - съответствието на взетите от ДКЕВР решения, свързани с регулирането на цените с нормативно установения ред; - спазването на нормативната и вътрешната уредба при регулирането на цените на доставчиците на топлинна енергия; - наличието на приети контролни процедури от страна на регулатора; - упражняването на контрол, вменен на комисията при осъществяването на регулаторните й правомощия. Уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на вносителите искам да Ви уведомя, че приемаме да бъде разширен одитът за възлагане на Сметната палата за регулиране на цените и контрола, спазван и упражняван от ДКЕВР, освен по отношение на „Топлофикация” и на доставчиците на топлинна енергия, така също и на електроенергия, водоснабдителни и канализационни услуги, и на природен газ. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Както стана ясно от докладите имаше имаше дискусии какъв да е одитираният период и кога да е срокът на представяне на доклада в Народното събрание от страна на Сметната палата. Иначе почти нямаше други разминавания. В резултат на това предлагам да гласуваме решението, което е в доклада на Комисията по бюджет и финанси, в следния вид: „1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването му, упражняван от ДКЕВР, по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода,

е 15 септември 2013 г.” Когато с колегите обсъждахме и водихме дебати, повечето съображения бяха, че докладът на Сметната палата трябва да влезе преди изборите. С оглед на това, което се случи днес, смятам, че колегите, които изказаха тези становища, едва ли ги поддържат. По-важното е да се провери един по-дълъг период, който да даде тенденциите, и преди настъпването на новия отоплителен период да има отговор и евентуално да бъдат предприети законодателни промени. Още повече от Сметната палата поискаха разумен срок, за да могат да извършат проверката и да не действат под натиск. Смятам, че би следвало да се съобразим с изискванията и да могат, спазвайки професионалните си стандарти, да дадат верен отговор и да се удовлетворят очакванията на обществото. Реплики? Няма. Други желаещи за изказване? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Първо, ще подложа на гласуване направените от господин Главчев предложения периодът, за който се възлага одитът на Сметната палата, да бъде от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.,

септември 2013 г. Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8. Предложението е прието. Гласуваме окончателния текст на решението по доклада на Комисията по бюджет и финанси,

и в т. 3 срокът за представяне на окончателния вариант да се промени от „31 май 2013 г.” на „15 септември 2013 г.”. Гласуваме окончателната редакция на решението по доклада на комисията с направените от господин Главчев предложения.

предложения. Гласували 84 народни представители: за 79, против 4, въздържал се 1. Предложението е прието. Колеги, тъй като в доклада на комисията за наблюдение дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране има друг проект за решение,

внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. На заседание, проведено на 31 януари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

На заседанието присъстваха председателят на Сметната палата Валери Димитров и заместник-председателят Цветан Цветков. Проектът за решение беше представен от народния представител Димитър Главчев, който изтъкна, че предложеното решение е в резултат на значимия обществен интерес и създаденото социално недоверие по отношение начина на формиране и отчитане на сметките за топлинна енергия на клиентите. с предлагания одит следва да се провери законосъобразното и правилно прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия на "Топлофикация София" ЕАД за клиентите му. Също така трябва да бъде извършен анализ на отношенията между дружеството и лицата, извършващи дялово разпределение на топлинната енергия, подобряване на контрола от страна на държавата. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 18 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 1 януари 2011 г. до 30 април 2013 г., Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: 1. Възлага на Сметната палата да извърши Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 1 януари 2011 г. до 30 април 2013 г. 2. Срокът за извършване на одита е три месеца от датата на възлагането му с решение на Народното събрание. 3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31 май 2013 г.” Кой ще ни запознае със становището на Комисията

от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 1 януари 2011 г. 30 април 2013 г., № 354-02-11, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 г. – 30 април 2013 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма господин Димитър Куюмджиев – началник на отдел в дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“, от Сметната палата – Валери Димитров, председател, и Цветан Цветков – заместник-председател, от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране господин Ивайло Александров и господин Петър Петров, от Топлофикация София ЕАД – господин Стоян Цветанов, изпълнителен директор. Проектът беше представен от народния представител Борис Грозданов. Основните цели, които се поставят с проекта, са: са: 1. Да се възложи на Сметната палата да извърши Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 г. – 30 април 2013 г. 2. Срокът за извършване на одита да е три месеца от датата на възлагането му с решение на Народното събрание. 3.Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата да е 31 май 2013 г. След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” без „против”, „въздържал се” – един народен представител. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме решение за възлагане на Сметната палата да извърши Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 г. – 30 април 2013 г.”

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, съгласно чл. 4 и чл. 75 от Закона за енергетиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е възложено провеждането на предварителен, текущ и последващ контрол по прилагането на реда и техническите условия за топлоподаване, прекратяване на топлоснабняването и прилагане на дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост. Ето защо, във връзка с повишения интерес и социално напрежение, по повод начислените сметки за месец декември 2012 г., предлагаме да се възложи на Сметната палата одит на изпълнението. За целта нашето предложение е да се разшири периодът, тъй като през това време специализираната дирекция, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма „Енергийна сигурност”, е извършвала одит досега, но тези проверки на сметките само за месец декември се оказаха твърде недостатъчни. Това налага да се разшири обхватът на извършване на да се възложи на по-висша инстанция, каквато е Сметната палата, да извърши одит на на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Целта на одита е да се направи анализ на отношенията между „Топлофикация – София” и топлинните счетоводители. Самият период е съобразен с капацитетните възможности на Сметната палата за извършване на одит на изпълнението. Резултатите ще бъдат използвани за вземане на мерки за засилване на контрола по начина на формиране и отчитане на сметките за топлинна енергия на клиентите. Сметната палата подкрепя одита. Очаквам, че ще го подкрепите и Вие.

По първа точка, предлагам да гласи така: възлага на Сметната палата да извърши Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинната енергия за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г. Второ, срокът за извършване на одита е шест месеца от датата на възлагането му с решение на Народното събрание. Трето, срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 15 декември 2013 г. Това е с оглед трите одита да вървят симетрично

Реплики? Няма. Други предложения, други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първото предложение на господин Главчев е в наименованието на решението и в т. 1: вместо датата 1 януари 2011 г. да бъде записано 1 януари 2007 г. Гласуваме.

Последно гласуваме срокът да бъде „15 септември”.

Уважаеми народни представители, с писмо № 302-00-15 от 20 февруари 2013 г. министър-председателят на Република България Бойко Борисов заявява следното: на ръководения от мен Министерски съвет, избран с Решение на 41-то Народно събрание от 27 юли 2009 г. съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията ще изпълняваме функциите си до избирането на ново правителство и ще направим всичко необходимо за осигуряване на приемственост в управлението на страната.”

Преминаваме към следващата точка: Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши Одит на дейността на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 1 януари 2008 г. до

на Сметната палата да извърши Одит на дейността на „Топлофикация София" ЕАД за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-13, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. На заседанието присъстваха председателят на Сметната палата Валери Димитров и заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков. Проектът за решение беше представен от народния представител Димитър Главчев, който изтъкна, че предложеното решение е в резултат на значимия обществен интерес и създаденото социално недоверие по отношение начина на формиране и отчитане на сметките за топлинна енергия на клиентите. Изтъкнато бе също така, че за да се направи по-задълбочен и щателен анализ, е необходимо да се разгледа период, който е в рамките на няколко години и една подобна проверка ще може да бъде направена от Сметната палата, като най-авторитетната институция в областта на одита. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около становището периодът на одита да бъде от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г. с мотив, че от тази дата Република България, като член на Европейската общност, е хармонизирала законодателството относно определяне цените на топлинната енергия за крайните потребители. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати „за” – 12 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 6 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа

за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-13, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 25 януари 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши Одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Димитър Куюмджиев – началник на отдел в дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“, от Сметната палата – Валери Димитров – председател и Цветан Цветков – заместник-председател, от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране господин Ивайло Александров и господин Петър Петров, от Топлофикация София ЕАД – Стоян Цветанов – изпълнителен директор.

2. Срокът за извършване на одита да е шест месеца от датата на възлагането му с решение на Народното събрание; 3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата да е два месеца след приключването на одита. Господин Борис Грозданов изложи и основните аргументи за предложеното решение. Той подчерта, че "Топлофикация София" ЕАД е общинско търговско дружество, чиято дейност е насочена към задоволяване на потребностите от топлинна енергия на повече от 425 000 битови, стопански и бюджетни абонати, като поддържа разполагаема 3 000 MW, 280 MW електрическа мощност, топло - преносна мрежа с над 950 км дължина, както и 16 000 абонатни станции. Дружеството е най-голямото в страната и на Балканския полуостров по мащаба на производство и периметъра на обслужване. тази връзка, предвид значимия обществен интерес и създаденото социално недоверие към начина на формиране и отчитане на сметките за топлинна енергия на клиентите, с предлагания одит следва да се провери законосъобразното и правилно прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия на "Топлофикация София" ЕАД за клиентите му. Също така трябва да бъде извършен анализ на отношенията между дружеството и лицата, извършващи дялово разпределение на топлинната енергия, избрани от клиентите на топло-преносното предприятие. В заключение г-н Грозданов отбеляза, че Сметната палата следва да провери и законосъобразното регулиране на цените на топлинната енергия, спазването на правилата за тяхното образуване и изменение, както и реда за предоставяне на информация и внасянето на предложенията за цените и утвърждаването им. В последвалата дискусия бяха поставени въпроси относно възможните срокове, в които Сметната палата да извърши одит на „Топлофикация София". В отговор на поставените въпроси председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров подчерта, че сроковете за извършване на одит, който се отнася за продължителен период от време, зависят и от поставените задачи. При задълбочен анализ, с фокус отношенията между „Топлофикация” и крайните потребители, както и отношенията между търговското дружество и топлинните счетоводители, в контекста на прилагането на закона, е необходим срок от шест месеца за извършването на одита. Народният представител Петър Димитров постави въпроса как ще се планира извършването на такъв одит, предвид че настоящото Народно събрание няма да може да разгледа доклада на Сметната палата до края на неговия мандат. В хода на дискусията народният представител Румен Овчаров изрази мнение, че с предложеното решение не се цели разрешаването на съществените проблеми, като: липсата на доверие от страна на потребителите към „Топлофикация София”, както и забавянето на процеса на реконструкция и модернизация и повишаването на техническите възможности на дружеството. Господин Овчаров предложи одитът да е за по-дълъг период – от 2006 г. до края на 2012 г., тъй като именно през 2006 г. събираемостта на задълженията от "Топлофикация София" е паднала значително, но предложението му не беше подкрепено от комисията. Народният представител Рамадан Аталай подчерта, че не е необходимо Сметната палата да извършва одит на „Топлофикация София”, а да се изясни въпросът защо жителите на гр. София плащат за услуга, която не са получили. Той изрази становище, че „Топлофикация София” ЕАД, кметът на гр. София и топлинните счетоводители е необходимо да се ангажират пред обществото с отговорите за повишените сметки и отчитането на уредите за разпределение на топлинната енергия. Народният представител Петър Курумбашев подчерта, че за да се предприемат резултатни мерки, е необходимо периодът за възлагане на одита да е по-кратък, а народният представител Ариф Агуш изтъкна проблема, че крайните потребители нямат сключени договори с „Топлофикация София”, а с топлинните счетоводители. Народният представител Диан Червенкондев предложи периодът за извършване на одита да започне от 01 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г. В края на проведената дискусия народните представители подкрепиха предложението на г-н Червенкондев и се обединиха около мнението, че за решаването на дискутираните проблеми е необходимо да се подготвят законодателни промени в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм до края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание, както и че не е проблематичен въпросът за разглеждането на доклада на Сметната палата от бъдещото Народно събрание. След представяне и обсъждане на проекта за решение заедно с предложените промени от народния представител Диан Червенкондев относно периода за извършване на одита, се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15, без “Против”, “Въздържали се” – двама народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г.”

Благодаря, госпожо председател. От името на вносителя искам да прочета мотивите за решението за одита на дейността на „Топлофикация София”. „Топлофикация София” ЕАД е общинско търговско дружество, чиято дейност е насочена към задоволяване на потребностите от топлинна енергия на над 425 хил. битови, стопански и бюджетни абонати, като поддържа разполагаема 3000 мегавата мощност, 280 мегавата електрическа мощност, топлопреносна мрежа с над 950 километра дължина, както и 16 000 абонатни станции. мащаба на производство и периметъра на обслужване на дружеството то е най-голямото в страната и на Балканския полуостров. Предвид значимия обществен интерес в последните дни и създалото се социално недоверие по отношение начина на формиране и отчитане на сметките за топлинна енергия на клиентите при зададения одит следва да се провери законосъобразното и правилно прилагане Също така трябва да бъде извършен анализ на отношенията между дружеството и лицата, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия, избрани от клиентите на топлопреносното на топлопреносното предприятие. Сметната палата следва да провери и законосъобразното регулиране на цените на топлинна енергия, спазването на правилата за тяхното образуване и изменение, както и реда за предоставяне на информация, внасянето на предложенията за цените и утвърждаването им. Благодаря. Благодаря. Други желаещи за изказвания? Господин Главчев. Добре, като се водим по доклада на Комисията по бюджет и финанси, следните промени. В заглавието: „Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.”.

Благодаря. Реплики? Други желаещи за изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване

както и промяна в датата, на която трябва да е готов окончателният доклад в т. 3 на решението, а именно вместо „два месеца след приключване на одита” да стане „15 септември 2013 г.” Режим на гласуване.

2013 г.” Гласуваме. Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване окончателната редакция на проекта за решение по доклада на комисията, заедно с направените току-що от нас и гласувани промени.

Постъпили са доклади от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по регионално развитие и местно самоуправление, от Комисията по правни въпроси, както и от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Моля, господин Вълков, да ни запознаете с доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Кристиян Кръстев

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 16 януари 2013 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства,

На заседанието присъстваха господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Петър Киров – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, господин Владимир Тодоров – заместник-председател на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, представители представители на Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и представители на браншовите организации. Законопроектът беше представен от господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на отразява необходимостта от запълване на установената празнота в действащата нормативна уредба по отношение на изграждането на различните видове пристанища, пристанищните съоръжения, както и на подводните линейни енергийни обекти и подводните линейни обекти на техническата инфраструктура вътрешните морски води и вътрешните водни пътища – дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав. С предложените изменения и допълнения се създават разпоредби, отнасящи се до условията и реда за строителство на различните видове пристанища, чиято територия и инфраструктура може да принадлежи на общини и на физически или юридически лица. Предлага се изграждането на нови и разширението на съществуващи пристанища за обществен транспорт да се извършва въз основа на учредено с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията право на строеж върху морското дъно в границите на вътрешните морски води и в териториалното море и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав. Предлага се право на строеж за разширение на съществуващо пристанище да се учредява без търг или конкурс в полза собственика на пристанището, а за изграждане на ново – без търг или конкурс в полза на лице, което има инвестиционна инициатива. Предвижда се ограниченото вещно право да се учредява възмездно в съответствие с оценка, изготвена от определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството независим оценител. Изключение от това правило е предвидено при учредяване право на строеж в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище, на пристанище за обществен транспорт за предоставяне на пътнически услуги или на специализиран пристанищен обект. Законопроектът урежда и материята, свързана с изграждането върху морското дъно или в неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море, както и върху дъното или в неговите недра в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав на всякакви подводни линейни обекти на техническата инфраструктура – проводи или мрежи на транспорта (в това число нефтопроводи и продуктопроводи), топлоснабдяването, газоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, електронните съобщения или управлението на отпадъци. Друга група разпоредби, включени в предлагания проект на закон, имат за цел да се постигне намаляване на административната тежест върху бизнеса чрез опростяване на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и модернизиране на съществуващи пристанища, преди всичко на пристанищата за обществен транспорт. Най-съществената промяна е свързана с премахване на установената в момента двустепенна система на устройствено планиране на територията на пристанищата за обществен транспорт: изработване на генерален план на пристанището като опорен план по смисъла на Закона за устройство на територията, който подлежи на разглеждане от междуведомствен експертен съвет и на одобряване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, и въз основа на одобрения опорен план изработване на подробен устройствен план за територията на пристанището, който подлежи на съгласуване, разглеждане и одобряване по общия ред на Закона за устройство на територията. Със законопроекта се предлага да се премине към едностепенна система на устройствено планиране, като на генералния план на пристанището се предоставя статут не на опорен план, а на подробен устройствен план, който се изработва като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и като парцеларен план за пристанищната акватория. Отделни разпоредби от законопроекта предвиждат Министерският съвет да приема списъците на пристанищата за обществен транспорт, които в момента представляват съответно приложение № 1

към чл. 103а, ал. 1, т. 2 от същия закон (за тези с регионално значение). В тази посока се премахва и изискването за съобразяване на инвестиционните инициативи за изграждане на нови и разширение на съществуващи пристанища за обществен транспорт с предвижданията на един несъществуващ и към момента стратегически документ Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт. Друга част от предлаганите изменения на закона са свързани със статута на така наречените „пристани”. Към настоящия момент действащото законодателство не ги третира като пристанищни съоръжения и не позволява те да бъдат използвани по предназначение, но на практика те функционират. С цел разрешаване на тези проблеми със законопроекта се предлага създаването на разпоредби, с които се създава правна възможност този род съоръжения да бъдат използвани съобразно предназначението им от кораби за сезонен превоз на пътници, както и от други добиващи кораби, кораби, използвани за научни, учебни, културни и спортни цели, за пилотаж, за упражняване упражняване на контрол и надзор, за противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за разбиване на ледове, за спасяване на човешки живот и имущество) и от кораби, предназначени за спомагателни дейности. Със законопроекта се въвеждат текстове, с които се отразява необходимостта от усъвършенстване регламентацията на: - пристанищните дейности и услуги; - дейността по регистрация на пристанищата и на пристанищните оператори, и - дейностите по постигане сигурност на пристанищата. В подкрепа на законопроекта се изказаха представителите на Министерството на отбраната, като направиха конкретни бележки за усъвършенстване на законопроекта, свързани със сигурността на корабоплаването. Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството подкрепиха представените промени, като отбелязаха, че е необходимо уреждане на въпросите, отнасящи се до условията и реда за разширяването и изграждането на нови брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения. Обърнато бе внимание, че в съществуващата законодателна уредба е възприето за линейните обекти да се учредяват сервитутни права. За усъвършенстването на законопроекта е целесъобразно и допълнението, че с парцеларните планове ще се определя не само трасето на съответните линейни обекти, но и сервитутните зони за безопасност на корабоплаването. В хода на дискусията по законопроекта се изказаха представителите на браншовите организации. От тяхна страна беше направено предложение за допълването на законопроекта, като се даде легална дефиниция на понятието „лодкоубежище”. Това би спомогнало за безпрепятственото усвояване на средствата по оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България,